підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, готові до реєстрації? Готові? Прошу реєструватись. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва.

залі зареєстровано 291 народний депутат України. Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні в трьох наших народних депутатів день народження: це Владислав Валерійович Бородін, Мулик Роман Миронович і Валерій Олександрович Стернійчук. Також у віце-прем'єр-міністра Резнікова Олексія Юрійовича теж день народження. Я вас вітаю! Шановні колеги, переходимо до нашої роботи. Перше питання порядку денного – це це питання про Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Згідно пункту 11 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить розгляд та прийняття рішення щодо схвалення програми Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 227 Регламенту пропонується наступний порядок розгляду цього питання: доповідь Прем'єр-міністра України – до 15 хвилин; відповіді на запитання народних депутатів України – до 10 хвилин: хвилина – на запитання, 2 хвилини – на відповідь; виступи від депутатських фракцій і груп до 3 хвилин від кожної фракція та групи; виступи від народних депутатів – 6 хвилин; заключне слово Прем'єр-міністра, якщо необхідно, і прийняття рішення. Немає заперечень? Переходимо до розгляду питання. До слова запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Доброго дня, шановна президія! Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, шановні українці! Уряд показав, що може опанувати разом з Україною коронакризу. Тепер ми пропонуємо новий план розвитку країни. Затвердження нашої програми – це підтримка українського виробника, це підтримка малого і середнього бізнесу, це підтримка енергетики і фермерів, це оновлена медична реформа і зміни до пенсійної системи, це здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів, це підтримка дуже великої кількості кроків, які ми будемо робити, аби отримати спільний результат. Затвердження нашої програми – це виконання наших з вами зобов'язань перед українськими громадянами, це виконання курсу Президента України Володимира Зеленського. Наша програма діяльності – це новий суспільний договір з людьми, це закріплення нашої відповідальності саме перед українцями. Ми не уряд мрійників, не уряд популістів чи не уряд для піару. Ми прийшли виправляти чужі помилки і робити очікувані суспільством зміни. Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно без жодних імунітетів. Ми некласичні, і я особисто некласичний політик, не популіст, ідентифікую себе державним менеджером. Тому нашому уряду і парламенту потрібна спільна дорожня карта і потрібна взаємодія двох ключових гілок влади. І ось це ця карта, яку ми з вами спільно і розробляли протягом Програма дій – це також ваш інструмент контролю за діяльністю уряду. По кожному пункту і індикатору можна буде побачити, що виконується, а що залишилось на папері. Наразі середньострокові і довгострокові пріоритети включать 19 пунктів, 82 підпункти, загальна кількість очікуваних результатів – 320 позицій. Наша програма діяльності підкріплена програмою відновлення економіки, а також буде розширена планом дій уряду, де будуть представлені і цифри, і конкретно нормативні правові акти, конкретні виконавці. План дій – це документ, який слідує за програмою дій уряду, ми також представимо його парламенту і також спільно напрацюємо його з комітетами. Кожне міністерство має конкретний набір завдань і відповідальних за їх впровадження. Найбільше підпунктів в нашій програмі ми сформували в рамках блоку по економічній політиці. Я вже говорив, що ми будемо реалізовувати нову економічну філософію щодо пріоритетності українського виробника та українського бізнесу. Ми говоримо про новий період економічного націоналізму. Для цього уряд буде пропонувати: повноцінний запуск Експортно-кредитного агентства; зміни в структурі експорту від сировини до готової продукції; стимулювання промисловості через публічні закупівлі, державне замовлення; збільшення долі українського компоненту в товарах, роботах, послугах, тобто процес локалізації; сприяння розвитку індустріальних парків як ґрунтовних інвестиційних майданчиків; розвиток оборонно-промислового комплексу як майданчику для розвитку промисловості та нових технологій; таргетування аграрних субсидій для малих фермерів, а не для олігархів; розробка економічного паспорту громадянина; створення національного авіаперевізника. І ще маса завдань, які стоять перед нами, для спільної реалізації на благо нашої держави. Це лише невелика частка тих пропозицій, які я назвав. І жодна економічна політика не може дати результат для людей без розвитку регіонів та реформи децентралізації, звісно ж. Це основна реформа, яку підтримують люди. І ми до кінця року зробимо новий територіально-адміністративний устрій України. Проведемо, безумовно, місцеві вибори. Ми так само змінимо медицину і проведемо реальну реформу для людей. Вже в цьому році на виконання доручень Президента ми суттєво підвищимо заробітну плату всім медичним працівникам, а також повністю оновимо 212 приймальних відділень опорних лікарень, аби кожен українець мав доступ до належної медицини і відчув результат очікуваної реформи. Ми обов'язково закінчимо епоху низьких пенсій. І ми вже могли всі переконатися в тому, що попри кризу це для нашого уряду, для нашої держави не пусті слова. І ми вже реалізували три перших ініціативи з підвищення пенсій та плануємо додаткові кроки. Разом з Президентом ми не лише запустили найбільше будівництво з інфраструктури за історію України, а будемо його розширювати і далі. Кожен з вас міг детально ознайомитись з програмою. Я особисто і міністри приходили і працювали з комітетами. Готовий відповідати на всі питання. Вважаю, що програма діяльності уряду сьогодні – це можливість продемонструвати єдність політикуму та турботу про наших людей. Але ще раз підкреслю, торгуватися, розмінюватися на подачки ми не збираємося, наша програма – це документи, план дій, якими ми будемо керуватися і в роботі. Ми відрізняємося від попередників, нас не цікавить імунітет, нас цікавить добробут країни. Впевнений, що у фракції більшості та всіх відповідальних депутатів спільні з нами завдання і мета. Це сильна економіка, створення справжнього середнього класу в Україні, потужна армія, прогресивна освіта, ефективна медицина і інші завдання, прописані у цьому програмному стратегічному документі. Тому прошу сьогодні підтримати програму, прошу підтримати українців, прошу підтримати Україну. Дякую за вашу увагу. Шановні народні депутати, прошу записатися на запитання до Прем'єр-міністра України.

сьогодні економіка нашої держави. Тому що, ви розумієте, що споживання власної продукції – це і збільшення ВВП, це і збільшення соціальних гарантій, які ви декларуєте сьогодні у вашій програмі. Тому хотілося більш розширено по галузях почути, які необхідні кроки ви будете проводити далі. Дякую. 10:16:02 ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую. Дякую за ваше питання. Окрім Програми діяльності Кабінету Міністрів, ви мали змогу ознайомитися з програмою подолання економічної кризи і наслідків COVID-19, там також прописані оперативні конкретні кроки. Перших топ-10 кроків. Це при переході на адаптивний карантин розвиток малого і середнього підприємництва і бізнесу; регуляторна гільйотина, де ми бачимо можливість зрізати 30 і більше обмежувальних регуляторних актів, які дадуть дерегуляцію малого і середнього бізнесу; вдосконалення податкової системи, коли можна ліквідувати підрозділи економічних розслідувань в різноманітних контролюючих правоохоронних органах; це впровадження "нульової декларації" так званої; скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним введенням програмних РРО; перезапуск промислового сектору; вихід з енергетичної кризи, з якої ми вже почали виходити, і це складний процес тому що, дійсно, це глибока криза в енергетичній сфері; реформування транспорту та інфраструктури, яке ми розпочали. І також там цілий ряд кроків, також на комітеті ми мали можливість спільно це опрацювати. Розвиток міжнародної торгівлі (тут експортна орієнтація і допомога виходу на міжнародні ринки) – одне з пріоритетних завдань важливих, з цього року і з цього місяця починаючи. Підтримка агропромислового комплексу. І тут я казав і наголошував на тому, що нас цікавить не лише вирощування і продаж сировини, нас цікавить також глибока переробка з підвищенням доданої вартості, яка збільшить ВВП України. Цифрова трансформація, розвиток IT-сервісу. І ще порядку 320 цілей, які ми готові реалізовувати в цій програмі. Плюс 230 цілей в програмі економічного відновлення, плюс план дій уряду, який буде взагалі складатись з конкретних напрямів програм і цілей. Дякую.

Шановний пане Прем'єр-міністр! Запитання наступне. Вчора на засіданні комітету ми говорили щодо приватизації. І ви сказали, що курс уряду на тотальну приватизацію. Більше 1200 об'єктів ви вивели з тих об'єктів, стратегічних об'єктів, які не підлягають приватизації. Запитання наступне. Чи вважаєте ви, що це нормально в ситуації, коли немає ринку, коли є війна і багато проблем, що ми отримаємо ціну за ці підприємства. І чи знаєте ви, коли ви говорили про те, що цього від нас вимагають наші західні партнери, що успішні економіки Франції, Німеччини, Великобританії, у них держаний сектор становить більше 30 відсотків від їхніх економік, і у першу чергу вони формують валовий внутрішній продукт їхніх держав, і багато в чому впливають на ринок саме ринковими методами. Прошу відповісти на питання. 10:19:09 ШМИГАЛЬ Д.А. Отже, стосовно приватизації. Дійсно, підготовлений у цьому році доволі великий пакет малої, середньої, великої приватизації. Звісно, ми дуже уважно з Фондом держмайна оцінюємо можливості ринку, можливості інвесторів сьогодні. І в першу чергу ми говоримо про так звану малу приватизацію, коли в регіонах частина державних підприємств малого, середнього розміру, які сьогодні не приносять фактично доходів у вигляді дивідендів або податків до державного бюджету, частина з яких знаходиться у плачевному стані з невиплатою заробітної плати, бо там немає ефективного власника і держава не встигає контролювати ефективність цих підприємств, вони сьогодні розкрадаються, цю приватизацію необхідно здійснити в першу чергу. В Україні сьогодні понад 900 державних підприємств різного розміру. І ви абсолютно праві, коли ми порівнюємо з іншими державами, то держава може ефективно управляти декількома десятками найбільших найбільш ефективних підприємств, які можуть наповнювати бюджет. Тобто сплачувати великі суми податків, сплачувати дивіденди і бути бюджетоутворюючими підприємствами, так, як ви і кажете, на 80 відсотків. Сьогодні такі підприємства визначені, вони не підлягають приватизації, вони будуть корпоратизуватися для того, щоб підвищувати їхню ефективність управління цими підприємствами, і надходження до державного бюджету від цих підприємств мають зростати. Всі решта неефективні державні дрібні і середні підприємства, які сьогодні є тягарем на тілі держави, мають бути однозначно приватизовані. І мова не йде про вимогу міжнародних партнерів, мова йде, що міжнародні партнери і міжнародні експерти однозначно підтримують такий шлях. Тим шляхом проходили всі цивілізовані країни, і сьогодні ми маємо це робити. Чим скоріше ми це зробимо, тим ефективнішою буде ось це якраз державне управління тими підприємствами, які є у нас основними наповнювачами бюджету. Дякую. Доброго дня, шановний Прем'єр-міністре. Хотів би звернути увагу, що, в принципі, є помітні зрушення у кадровій політиці по призначенням по областях, але є ще деякі питання, коли деякі агентства, скажімо, відомства не попризначали на місцях людей, і це стосується, наприклад, лісового господарства, лісового агентства, по Закарпаттю є дуже багато проблем

де люди залишаються без комунікації, здебільшого це розбили ці шляхи лісовози. Хотів би також звернути вашу увагу на таке питання – про фінансування об'єднаних територіальних громад, повернення їм коштів. Тому що сьогодні невиконання бюджетів

Яка перша частина, нагадайте? Лісове господарство. Стосовно оновлення кадрів дійсно є супротив в певних напрямках від системи. По лісовому господарству, ви знаєте, ми пішли шляхом розділення Міністерства енергетики і Міністерства екології. Сподіваюсь, що Верховна Рада підтримає кандидатуру на міністра екології, і ми зможемо ефективно, і швидко управляти всім напрямком, який стосується екології лісовим, Держлісагентством в тому числі. Тому сподіваюсь, що вже найближчі тижні ми отримаємо нову якість і ефективність відбору і призначення керівників на місцях після того, як буде утворено відповідне профільне міністерство і буде посилена оця роль і функція екологічного напрямку. Стосовно повеней вчора провели нараду селекторну з головами ОДА і окремо по чотирьох областях, де є наслідки повені, проговорили повністю, як буде проходити процедура визначення необхідної допомоги на районному, обласному, державному рівні в разі необхідності. Ця процедура зрозуміла, комісії ТЕБ і НС засідають обласні. В разі необхідності уряд підключиться і державна комісія в любий час може бути проведена, підтримка надана. Стосовно підтримки громад, також всі процедури є. Я вже казав, реформа децентралізації триває, тут, безсумнівно, ми працюємо з громадами безпосередньо і будемо продовжувати ту роботу, про яку ви говорите, на місцях, з головами також. Це постійно кожного тижня є предметом розгляду на селекторних нарадах. Дякую. Прошу передати слово Марині Олегівні Бардіній. Доброго дня, пане Прем’єр-міністре! Перш за все, хочу подякувати вам за підтримку програми "Партнерство Біарріц", ініційованої першою леді. Ми всі знаємо, що ця програма спрямована на досягнення рівних прав і можливостей для всіх наших громадян, зокрема чоловіків і жінок. Так само ми знаємо, що цією програмою передбачається і забезпечення інклюзивного простору для людей з інвалідністю. Сьогодні на вулицях України ми, на жаль, не бачимо цих людей. Але не бачимо не через те, що їх не існує, а через те, що немає належних умов їхньої життєдіяльності. Другий пункт – це насильство, запобігання насильства. Під час COVID ця цифра шалено збільшилася. І якщо французи, наприклад, виділяли бюджетні кошти на забезпечення шелтером, житлом постраждалих від насильства, то, на жаль, в Україні ми не можемо добудувати навіть мережу. Питання гендерної освіти, в першу чергу. Питання розриву в оплаті праці жінок і чоловіків. Я надіюся, що ви не лише прописали це в програмі, але й будете виконувати всі ті пункти, які уряд підтримав. Дякую. Дякую вам. Стосовно осіб з інвалідністю, це є пріоритетом. Ми працюємо над цим. Призначена відповідно уповноважена уряду з цих питань. На кожному урядовому засіданні присутні представники і уповноважені. для мене особисто це також важливе питання, яким я опікувався, будучи ще на посаді голови облдержадміністрації і, будучи в уряді, також це питання не відпущу. Міністр знає також про цей пріоритет, він прописаний в програмі, він є є наскрізною червоною лінією в нашій діяльності. Стосовно домашнього насильства. Ми прийняли участь в зустрічі, які проводила перша леді. Проговорили всі ці питання, звичайно ж працюємо. Також міністерство профільне повністю задіяне. Ми дійсно, на жаль, увесь світ через коронакризу отримав підвищення, і проблеми ось цього домашнього насильства, вони вскрились таким сьогодні під особливим світлом. Тому будемо приділяти, безумовно, увагу не на папері, а в житті, і ми всіляко це сьогодні і демонструємо, і дійсно працюємо над цим. Стосовно інших питань, про які ми з вами вже говорили неодноразово, також від нас абсолютно конкретна дієва підтримка дій і політика. На всіх рівнях ми це проговорюємо, підтримуємо і закладаємо в програми і всі наші пріоритети. Дякую. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Наталуха Дмитро Андрійович – голова Комітету з питань економічного розвитку. 3 хвилини, позиція комітету. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги! "За винятком кількох країн-експортерів нафти, жодній країні ще не вдавалося стати багатою без попередньої індустріалізації". 2012 рік, слова керівника Світового банку Джастіна Іфу Ліна. Це говорить нам про те, наскільки навіть такі міжнародні фінансові установи, як Світовий банк, розуміють важливість промислового виробництва, індустріального потенціалу кожної країни та захисту національного промислового виробника. І це дуже корелюється з іншим висловом. "Не можна колоніям дозволити виробляти навіть цвяхи для підков", 1770 рік, Прем’єр-міністр Великобританії Вільям Пітт (старший). Тому, коли я чую про національний, економічний націоналізм, я надзвичайно задоволений, що у даній Програмі дій уряду він справді має місце бути. І ми як комітет вчора провели відповідне засідання і публічно підтримали наміри Дениса Анатолійовича його уряду здійснювати саме таку політику: політику підтримки національного виробника, політику захисту національних промислових інтересів, політику зміцнення і підтримки національного економічного суверенітету, політику, коли міжнародна торгівля, яку проводить Україна, буде здійснювати не в цілях того, щоб забезпечувати просто позитивний торгівельний баланс, а буде здійснюватися в цілях того, щоби експортувати не сировину, а додану вартість і щоби Україна експортувала якомога більше виробництва і продукції, і імпортувала якомога більше іноземної сировини. Але є інший документ, окрім програми діяльності уряду. Це меморандум з Міжнародним валютним фондом. І, на жаль, цей меморандум не дозволяє в нашому розумінні виконати програму в тій мірі, наскільки вона зазначена. В цій програмі, я повторююсь, є дуже багато гарних і абсолютно справедливих рішень, але меморандум містить обмеження як монетарного характеру, так і фіскального характеру, обмеження на зниження податкового навантаження на бізнес, обмеження на введення спеціальних економічних зон, обмеження на введення індустріальних парків і фактично унеможливлює виконання цієї програми. Ми щиро сподіваємося, що уряд у своїй діяльності керуватиметься, звісно, не меморандумом з Міжнародним валютним фондом, а власною програмою і тому комітет прийняв рішення в другому читанні та в цілому, я вибачаюся, рекомендувати залу визначитися шляхом голосування за цю програму. Дякую. Дякую. Запишіться, будь ласка, на виступи від депутатських фракцій та груп.

Білозір Лариса Миколаївна. Батенко Тарас Іванович. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі! Для нас, для депутатської групи "Партія "За майбутнє", для простих людей, з цим урядом вже все зрозуміло. Цей уряд не вміє вести діалог ні з суспільством, ні з парламентом, ділячи депутатів парламенту на чорних і білих. Він вміє вести діалог тільки з МВФ, здаючи країну під зовнішнє управління. Ви, пане Прем'єр-міністр, не здатні дати відповідь, чіткий сигнал, кожному українцю, пояснити відверто і конкретно, яка ситуація з епідемією, сьогодні з трибуни заявляючи, що уряд опанував коронавірус. Це звучить як мінімум смішно. Ви не здатні сказати, яка реальна кількість хворих, і чи правда необхідно тримати більшість країни на паузі досі. Бо поки що ви сієте хаос і демонструєте абсолютну відсутність вертикалі влади в країні. Ви не здатні пояснити бізнесу, на що конкретно він може розраховувати. Або відверто скажіть, що він сам по собі, і ні на що розраховувати в державі він не може, і кожна людина, від найменшого ФОП до величезного підприємства, може прийняти рішення, як рухатися далі самому. Ви не можете пояснити випускникам, чи зможе він отримати освіту в цій країні і на яких умовах, плодячи далі чутки щодо зовнішнього оцінювання. Ви не здатні дати відповідь, куди рухається Україна. Бо поки що наша держава котиться в безодню. Ви "справедливо" (в лапках) розподілили соцекономрозвиток, ще раз наголошую, розділивши на "чорних" і "білих" депутатів. Але ви не можете поділити в такий спосіб Україну, тому що Україна єдина. І прості люди це будуть бачити в своїх регіонах. І ті абсолютно безглузді ініціативи, які пан Прем'єр-міністр намагається видавати за реформи, програми і так далі, тільки прискорює цей процес падіння економіки і країни. Ви заганяєте в круте піке енергетичну галузь України, довівши до кризового стану "Енергоатом", Східний гірничо-збагачувальний комбінат. І з аналізу програми діяльності уряду вбачається, що одним з головних пріоритетів країни, вибачайте, – діджиталізація. Це знову ж таки смішно звучить в очах цієї кризи, в якій ми сьогодні знаходимося. У сфері охорони здоров'я немає жодної конкретики. Але як приклад можу навести закупівлі засобів захисту (захисних окулярів, масок і так далі) за ціною, яка в 7-8 разів перевищує реальну їхню ціну. У сфері соціального захисту надзвичайне занепокоєння викликає пункт щодо підвищення рівня зайнятості населення з 15 років, у віці з 15 до 70 років. Що це таке, як не знущання, підлітків – іти працювати замість навчання, чи піднімати пенсійний вік? Люди розгублені, налякані і розчаровані. Але, повірте, вже незабаром це все стане злістю. Допоки ви вважаєте, що у нас все гаразд, вся країна ледь зводить кінці з кінцями. Якщо ви нездатні відповісти на це питання, то підіть з цієї посади, пане Прем'єр-міністре. Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Я би попросив шановного пана Прем'єр-міністра послухати, бо я виступаю щодо вашої програми. А ту чергу прохачів, яка до вас стоїть за черговим "розпилом", можна і зупинити на якусь хвилинку. Тепер щодо тієї програми, яку ми зараз розглядаємо. Спочатку нам дали програму на 10 сторінок, тепер на 85. Шановний пане Прем'єр-міністр, ви недопрацювали, бо мали подати програму на 95 сторінках – це ж сакральне число для вашої влади. Ну, але взагалі немає сенсу обговорювати і жодну з цих сторінок. Тому що наш уряд вже перетнув межу 100 днів. Скажіть мені, яке затвердження програми після100 днів? У всьому світі вже відбуваються звіти за те, що зроблено за 100 днів. А ми ще тут з вами обговорюємо програму, що будемо робити. Шановні друзі, що ж будемо робити? В цьому немає абсолютного, жодного сенсу. Ми хотіли б почути відповідь, що ви вже зробили. А тут, на жаль, відповіді немає. Ви нам кажете, тільки що з трибуни ви сказали, ми вже перемогли коронакризу. Ви знущаєтесь над нами?! Сьогодні рекордна кількість за останню добу, вчора рекордна кількість, кожен день наростаючі цифри – це ви перемогли коронакризу? Ви нам розповідаєте про те, що вводите економічний націоналізм. У мене просте питання: економічний націоналізм – це що? Це російське вугілля на "Центренерго"? Чи економічний націоналізм – це китайські костюми захисні для наших медиків, чи французькі гелікоптери, чи єгипетська картопля в наших супермаркетах? Де ваш економічний націоналізм, про що ви нам розповідаєте? Всі ці пусті балачки ми їх вже багато разів чули, і ці загальні фрази, які ви тут понаписували. Де конкретні результати? А конкретні результати такі: економіка летить в прірву, такого падіння... Наш перший уряд Зеленського нам розповідав, що буде плюс 8 відсотків на рік ВВП. Знаєте, з цифрою вони вгадали – таки 8, тільки не плюс, а мінус. На цей рік прогноз – мінус 8 Ви про це не кажете. Що ви з цим будете робити? Ви нам казали про доходи населення. Де вони ці доходи? Люди втратили роботу. Під час недолугого карантину, який ви ввели, працювали ваші заклади, різноманітні "велюри", в яких ви сиділи, а люди сиділи в карантині і втрачали свою останню копійку, де вони могли б щось заробити. За такі результати після 100 днів вас треба висилати за сотні кілометрів від Кабміну, щоб у цей радіус ви навіть не заходили.

Тут вже 80 підписів. Я запрошую всіх, хто називає себе опозицією і народними депутатами України, гнати другий уряд Зеленського, бажано і разом з ним теж. Дякую. І знову цей уряд приходить до нас з програмою. І знову ця програма схожа на твір. І знову цю програму не схвалив навіть комітет. І знову двійка. Шановні урядовці, я хочу нагадати відомий вираз Рейгана, який цитував тут пан Зеленський: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою". Зараз цей вираз актуальний як ніколи. Уряд і є нашою проблемою, коли намагається замилити нам очі черговим твором. Уряд і є нашою проблемою, коли в поліцейських відділках не захищають громадян, а катують та ґвалтують. Уряд і є нашою проблемою, коли замість того, щоб набивати склади лікарень, вони набивають власні кишені. Уряд і є нашою проблемою, коли замість того, щоб дати майбутнє випускникам, вони намагаються відмінити ЗНО. Уряд і є нашою проблемою, коли замість чергової казки про зростання на 40 відсотків ВВП вони пропонують іншу нереалістичну казку про 500 тисяч робочих місць. Шановна коаліція, уряд і є нашою проблемою, тому вважають своїми роботодавцями не нас з вами, не парламент, а зовсім іншу будівлю по вулиці Банковій. І так, уряд є нашою проблемою, тому що за 100 днів показали, що вони не заслуговують на цей імунітет. Навіщо вони сюди прийшли? Для того, щоб отримати право не бути звільненими рік. Але я їм особисто не вірю. Вірю вам. Вірю, що комітет охорони здоров'я не дасть обкрадати лікарів. Вірю, що комітет освіти не дасть скасувати ЗНО. Вірю, що комітет економіки захистить промисловість. Я вірю в те, що цей парламент здатен міняти країну. Але цей парламент не може змінити країну, коли у нас є такий неефективний уряд. Шановні колеги, наша місія не тільки іноді щось прийняти. Наша місія в тому, щоб запобігти. І сьогодні незалежно від фракцій, незалежно від політичної позиції я вас прошу, давайте виконаємо нашу місію і не приймемо цю програму, нарешті натиснемо червону кнопку, скажемо їм, що вони не заслуговують на рік імунітету, і потім разом з вами покажемо, що таке є ефективна робота. Я закликаю всіх вас сьогодні проголосувати червоною кнопкою за цю програму і знову поставити їм двійку. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Чи може сьогодні парламент бути повністю задоволений доопрацьованою програмою уряду? Звичайно, що ні. Тому що в цій ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна, враховуючи світову економічну кризу, враховуючи ситуацію з пандемією коронавірусу, ми би хотіли від уряду значно більшого. Що стосується самої програми, вона стала більш системною ніж попередня, пропозиції депутатів, у тому числі і нашої групи, вони враховані, які стосуються справедливого оподаткування, виведення економіки країни з тіні. А це основа для наповнення бюджетів, це основа Серед позитивного. Уряд декларує продовження європейської інтеграції, індексацію пенсій, створення нових робочих місць, залучення інвестицій. Це, власне, те, на чому постійно наголошує наша група, і це, власне, те, що потрібно нашій країні. Якихось кардинально нових речей у доопрацьованому документі ми, на жаль, не побачили. Звичайно, хотілося б побачити у програмі величезні кошти на боротьбу з коронавірусом, як це роблять Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина. Хотілося б побачити конкретні цифри по підтримці малого і середнього бізнесу при виході країни із складної економічної ситуації, при виході країни з коронакризи. І ще багато чого, що роблять потужні європейські країни, в тому числі і Сполучені Штати Америки. Але давайте будемо об'єктивними. На жаль, наша держава на сьогодні цього собі дозволити не може. Діючий уряд пропрацював 3 місяці. Це були складні часи і для уряду, і для всієї держави загалом. Карантинні обмеження, які були запроваджені, ми вважаємо, що своєчасно, хто б що не говорив, все ж таки убезпечили медичну систему від колапсу в державі. Звичайно, не все було зроблено. Були затримки з виплатою заробітної плати лікарям. Виплати проводилися не в тому обсязі, як цього хотілося б. Але зараз в Україні порівняно непогана статистика захворюваності на COVID-19, якщо ми будемо порівнювати її із європейськими країнами, із На нашу думку, в існуючих умовах ми не можемо постійно змінювати уряд, який працює 100 днів. Це не на користь державі, це не на користь стабільності в державі. Я думаю, що сьогодні парламент має дати шанс Кабінету Міністрів показати свою ефективність у виконанні власної програми, особливо у подоланні економічних і соціальних викликів. Тому наша депутатська група вирішила підтримати сьогодні доопрацьовану програму уряду. А взагалі парламент має достатньо інструментів, якими уряд можна відправити у відставку у будь-який час, якщо ця команда покаже свою нездатність і не буде виконувати власну програму. Дякую.

Фракція "Батьківщина", Юлія Тимошенко. Шановні друзі, я сподіваюся, що хоча б в цьому залі всі розуміють, що мова йде не про програму дій уряду. Я думаю, ви розумієте, що це ритуальні танці, які зараз намагаються виконати на поганій політичній сцені. Я хочу нагадати зараз цьому залу і країні, що це вже третій уряд і третій Прем'єр-міністр, який працює при Президенті Зеленському. І зараз те, що ми зараз з вами бачимо, то вже і третій уряд отримав по суті квиток на вихід. Тому що, якщо ця програма не буде проголосована зараз у залі, це не тому, що погана програма чи гарна програма, а тому що є команда Зеленського голосувати за програму дій уряду чи її немає, і чи погодився Зеленський зливати цей уряд, чи він ще буде його тримати. От в чому питання. А тепер давайте подумаємо, чому перший уряд пропрацював 3 місяці, другий 6 місяців, третій 3 місяці, і скоріше за все вже зараз буде четвертий. Тому що не програма уряду цікава, реальна програма, по якій сьогодні живе абсолютна влада Президента Зеленського, це меморандум з Міжнародним валютним фондом, і там діаметрально інші речі написані чим те "солодке", що сьогодні подається у програмі уряду. Проблема і питання зовсім в іншому. Ви знаєте, що сьогодні вже 60 відсотків людей, за останнім соціологічним опитуванням, вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і тільки 26 вважають, що у правильному. На когось всі ці провали в управлінні країною, весь цей хаос, бардак, якщо можна так сказати, на когось треба списувати. І тому списали все, що змогли, на уряд Гончарука, і він пішов з нульовим рейтингом в країні. у Президента 33 відсотки підтримки, у парламенту – 9 і у цього уряду – 9. І тому зараз знаходиться чергова жертва, на яку абсолютна влада Зеленського буде скидати хаос в державі і політику, яка ведеться свідомо проти національних інтересів України і проти кожного українця. І тому я хочу просто поспівчувати цьому Прем'єр-міністру, який став черговою жертвою на заклання. Він не призначив самостійно жодного міністра, він не зробив самостійно жодної тактики і стратегії, він живе в парадигмі зовнішнього управління і тепер за це буде платити своєю посадою. Я прогнозую, що не буде підтримана ця програма. Ми не будемо за цю туфту голосувати, безумовно. Але зробіть свої висновки, тому що країна котиться просто в прірву. Треба виправляти. Слава Україні! Шановні колеги! Шановні присутні! Є таке захворювання і воно називається "роздвоєння особистості" або шизофренія. цією хворобою не беруть людей в армію та не призначають на державні посади. Уряд Шмигаля, який підписав два документи, це меморандум з МВФ та програму дій уряду, продемонстрував клінічну картину цього захворювання, тому що ці два документи протирічать один одному. Як би ми з вами не ставились до МВФ, це серйозна міжнародна структура. І цей уряд "вициганив" у них гроші під певні зобов'язання. І що ми бачимо зараз? Вони принесли нам програму. Так скажіть, будь ласка, ви від імені України підписали зобов'язання перед МВФ, обманувши сьогодні всю країну. Ви будете виконувати програму уряду – тоді ви "кинете" МВФ. А якщо ви будете виконувати меморандум з МВФ, то тоді ви сьогодні обманюєте цю залу, так саме головне, ви обманюєте всю нашу країну і всіх людей. І судячи з таких дій, ми маємо справу з яркими наперсточниками, які сьогодні хочу приймати цю програму тільки з одною метою – отримати на рік право не бути звільненими. І судячи з всього цього, ми бачимо, що вони не збираються виконувати взагалі ніякої програми, і вони сьогодні не мають взагалі ніякого плану, тому що в них головна мета – це сьогодні здати країну в міжнародне таке, знаєте, зовнішнє керування, і після цього піти, хоча і обпльованими або ж забезпеченими, після цього на все життя. Тому наша позиція наступна. І ми звертаємося до залу, ми звертаємося до всіх відповідальних депутатів, цю програму приймати не можна, тому що це шахрайство, і ми повинні об'єднати всі наші зусилля та відправити цей уряд у відставку. Досить, хватить ставити експерименти над країною, хватить вже експериментувати над людьми. Сьогодні треба терміново виправляти помилки режиму Порошенка з цією медичною реформою – її відміняти, переглядати пенсійну реформу, а головне, об'єднати зусилля для того, щоб повернути мир у нашу країну. І ми звертаємося до Президента Зеленського. Вже, напевно, хватить призначати хороших друзів, своїх друзів на посади керівні в країні. Давайте створимо уряд національної довіри, об'єднаємо зусилля, відкладіть у бік наші політичні амбіції Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановний Прем'єр-міністре, шановні члени уряду, насправді історія з програмою діяльності вашого уряду показала всьому українському народу, що ми будемо однозначно підтримати представників своєї команди, представників уряду, але ми не будемо прикривати, якщо хтось буде робити помилки, і будемо наполягати, щоб кожна ваша дія виконувалася якісно. Дійсно, програма "2.0", як ви називаєте, вона базується на програмі в першу чергу Президента України Володимира Олександровича Зеленського, програми політичної партії "Слуга народу". І це правильно, бо саме наша політична фракція вас делегувала працювати в уряд. Вона базується на пропозиціях профільних комітетів. За моєю інформацією, було враховано близько 80-85 відсотків тих пропозицій, які надійшли. Я вам скажу, що для мене було ключовим в прийнятті голосувати чи не підтримувати програму діяльності вашого уряду. По-перше, у вашій програмі є виписана стратегія підтримки малого та середнього бізнесу, це і програма "5-7-9", це і програма компенсації відсоткових ставок. І це правильно, адже під час пандемії коронавірусу, адже під час економічної світової кризи, яка на нас насувається, однозначно нам треба зробити акцент на підтримці малого, середнього бізнесу, збереження робочих місць, підтримки самих маленьких, у яких не такий великий запас міцності. Другий блок, який був для мене важливим і для всієї країни, це питання миру в Україні і реінтеграція Донбасу. Виписано повернення статусу резидентства українським громадянам, які зареєстровані і є мешканцями Донецької і Луганської областей. Це надання адміністративних послуг для переселенців, це повернення і забезпечення щонайменше 1 тисячі 500 сімей українських громадян-переселенців на підконтрольних територіях постійним або тимчасовим житлом. Це вирішення питання реєстрації близько 800 тисяч осіб українських громадян. Це питання, які стоять сьогодні найголовнішими: це питання продовольчої безпеки, це підтримка українського підприємництва, українського фермерства, створення умов для ведення сімейного фермерства. Ви повинні це все однозначно реалізувати. Але ми сьогодні голосуємо за стратегічний документ, за програму розвитку країни, а не за індульгенцію на один рік вашого перебування при керівництві державою. І ми з вами домовилися всередині на засіданні фракції, що якщо у нас виникне недовіра всередині парламенту до діяльності вас або вашого будь-кого з міністрів, ви підете у відставку і напишете цю заяву. Голосуємо. Підтримуємо програму. Розвиваємо українську державу. Шановні колеги, час для виступів від депутатських фракцій та груп вичерпаний. Є у нас наступне питання розгляду програми дій уряду, це виступи від народних депутатів. Будь ласка, запишіться на виступи від народних депутатів України.

Шановні колеги, я не знаю, що тут можна казати про цю програму "2.0" якщо наш Кабмін вже працює 100 днів, до цього пан Шмигаль працював з Гончаруком, і нам все розповідають казки про наше щасливе майбутнє. Де відповіді на питання про 500 тисяч робочих місць, про підтримку ФОПів, а саме прийняття законопроектів, які відміняють антифопівські законопроекти? Де всі вирішення тих питань, які ми вам задавали під час цієї вашої роботи? Чому ви обманюєте знову людей, я не розумію. Я розумію, що ви домовилися вже з фракцією "Слуга народу", все вже у вас гаразд. Але навіщо знову обманювати наш народ? Чому ви не можете просто взяти й піти у відставку і надати можливість працювати, дійсно, фахівцям замість того, щоб лобіювати інтереси певного олігарха, змінюючи, скажімо так, розход електроенергії? На що? На російське вугілля. Так, пане, Шмигаль? Я просто не розумію, що тут, просто сплошний фарс і все. В мене до вас особливо запитань нема, тому що я вже впевнений, що нічого з вашої програми абсолютно виконано не буде.

Шановні колеги, насправді даючи колективний імунітет уряду, ми повністю знімаємо можливість отримати колективний імунітет для суспільства. Чому? Я не буду говорити про всіх виконавців цього чергового уряду, якого до вас принесли, як котів у мішку. Я тут буду говорити лише про персоналії. Якщо міністр охорони здоров'я в уряді замість того, щоб дивитися зниження показників захворювання, фактично наживається на закупівлях, і про це є звернення, зокрема і до правоохоронних органів; якщо підтримує не українського виробника, а стимулює закупівлю китайський костюмів, то чи вартує він імунітету, цей уряд, чи цей конкретний міністр мав би відповідати зовсім по-іншому? Якщо міністр економіки атакує чи не єдину адекватну реформу ProZorro, при тому системно, а сам увесь час працював на олігарха Бахматюка, про що відверто говорить, то чи вартий імунітету такий міністр? Якщо міністр внутрішніх справ ігнорує цей парламент, приходить лише на три запрошення із на профільний комітет, просто показує, де він вас бачив, якщо в момент, коли в країні починається фактично посилення COVID, він тиском на уряд намагається видурити додаткових 2,7 мільярда зі стабілізаційного фонду, який ми сформували для цього уряду для боротьби з епідемією, чи вартує цей міністр імунітету? Я вже не кажу про те, що покриває ґвалтівників, вбивць дітей, до речі. І ви готові голосувати за імунітет для такого уряду? Цей уряд треба відправляти у відставку чи персонально, що ви, до речі, може підтримувати, підписи за відставку пана Степанова ще збираються, підходьте до нашої Ольги Стефанишиної і підписуйтеся, чи загалом, як пропонують наші колеги. Єдине, чого не заслуговує цей уряд, це імунітету, який він вкрав у нашого з вами суспільства. Доки поліція буде вбивати і катувати, доки медики будуть незахищені, а міністр розкошуватиме, доки будуть пропонувати на міністра освіти людину, яка витратила кошти не на зарплати викладачам,

Дмитро Любота, 177 округ, Харківщина, фракція "Слуга народу". Шановний пане Прем’єр-міністр, перш за все хочу подякувати вам за належне реагування на звернення народних депутатів. Було зібрано більш ніж 70 підписів щодо відновлення дієвої системи урядового державного фінансового контролю. Сьогодні більше половини державних коштів розподіляються через місцеві бюджети. Це добре, але ми, депутати-мажоритарники, бачимо як на місцях відбуваються чисельні зловживання, утворюються вотчини місцевих князьків. Ці шахрайства з коштами в місцевих бюджетах бачать практично усі, але для їх практичного виявлення та документального оформлення потрібні рішучі кроки уряду щодо розбудови та підвищення інституційної спроможності Державної аудиторської служби, бо це практично єдиний орган здатний забезпечити належний контроль за місцевими бюджетами. На закінчення виступу хочу побажати успіхів в реалізації програми уряду. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, зараз заключне слово Прем'єр-міністра України – 3 хвилини. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Денис Анатолійович Шмигаль. Дякую, шановний пане Голово. Дякую, шановні панове і пані народні депутати. Дякую, шановні українці. Ще раз повторю, уряд, ні я особисто не женемося за імунітетом. І все, що сказано про те, що уряд отримає імунітет чи потрібен комусь імунітет, – ні, сьогодні потрібно діяти і показувати результат для українців. Для цього ми тут, на цих робочих місцях, а ці робочі місця – це важка робота, по 18-20 годин. І ми будемо робити цю роботу зі всією відданістю, зі всім професіоналізмом, який сьогодні є у кожного з міністрів. Я в цьому впевнений. І, звісно, що робота з комітетами Верховної Ради, підтримка парламенту є ключовим ключовим чинником успіху роботи нашого уряду. Тому лише в спільній роботі ми зможемо дати той результат, про який парламентська, головна фракція парламенту, всі інші фракції, парламент загалом обіцяв надати українцям протягом часу своєї роботи. Тому уряд – це дійсно інструмент виконання очікувань суспільства. І ще раз повторю, не в імунітеті справа. Справа в чітких, дуже чітких векторах, які ми маємо продемонструвати українському суспільству, куди ми рухаємося, для чого, яким буде цей результат. Ми маємо дати суспільству можливість контролювати діяльність уряду, контролювати ті обіцянки, які давали парламентарі, йдучи на вибори і розмовляючи з людьми. Дійсно, пройшов вже певний час. За 100 днів ми відзвітували. І цей звіт був абсолютно відвертим, відкритим і суспільство його оцінює так, як оцінює. Стосовно подальшої нашої роботи впевнений, що ця програма, напрацьована спільно з комітетами, спільно з Верховною Радою, буде дійсно ефективним, хорошим дороговказом, яким ми в будь-якому випадку будемо користуватись. З імунітетом, без імунітету ми будемо якісно, віддано, повноцінно виконувати свою роботу, відверто перед суспільством і в повній комунікації і співпраці з парламентом. Тому дякую за вашу підтримку. Дякую за ту роботу, яку ми вже зробили спільно. Прошу проект програми, яка дійсно є хорошим, стратегічним, правильним програмним документом для нашої держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Займіть, будь ласка, свої місця. Готові

Шановні колеги, відповідно до статті 85 Конституції України, статті 227 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 3330 від 12.06.2020 року) про Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Зараз, зараз, ми ж вас чекали, Ярославе Івановичу. Я впевнений, що ви підтримаєте. Прошу підтримати та проголосувати.

За-207 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Наступне питання порядку денного. Вам запропоноване до розгляду питання про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Слово для доповіді має... Відповідно до статті 162 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада за процедурою повного обговорення. Комітетом пропонується такий порядок розгляду цього питання: доповідь міністра фінансів України – до 5 хвилин, відповіді Міністерства фінансів на запитання народних депутатів – до 3 хвилин, співдоповідь заступника від Комітету з питань бюджету – до 5 хвилин, співдоповідь Голови Рахункової палати – до 5 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп народних депутатів – до 21 хвилин, Немає заперечення до такого порядку розгляду? Немає. Але, шановні колеги, в мене ще оголошення. Надійшов пакет документів на кандидата на призначення на посаду міністра освіти. сьогодні будемо розглядати це питання після перерви в порядку, передбаченому нашим Регламентом. Слово для доповіді має міністр фінансів України. Сергій Михайлович, будь ласка. Ви його добре знаєте, да? Це ваш колега? Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". В цілому зростання в 2019 році вітчизняної економіки доходів населення та споживання позитивного впливу на наповнення дохідної частини бюджету. Тоді як зміцнення обмінного курсу гривні до долара США та дезінфляційні процеси мали негативний вплив на виконання доходів бюджету. Водночас зміцнення обмінного курсу сприяло забезпеченню макроекономічної стабільності та економії видатків на обслуговування державного боргу номінованого в іноземній валюті. На слайді представлені основні макропоказники на 2018 – 2019 роки. У 2019 році Верховою Радою України чотири рази вносились зміни до державного бюджету, які зменшили як дохідну так і видаткову частину. Так, доходи зменшились на 18,8 мільярдів гривень до

Основні зміни були здійснені в жовтні 2019 року, які передбачали фінансування програми об'єднання та нових міністерств, збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, збільшення коштів резервного фонду, збільшення заробітної плати шахтарям. За 2019 рік державний бюджет був виконаний за доходами 998,3 мільярда гривень, що на 7,6 відсотка більше ніж за 2018 рік.

Рівень виконання річного показника, затвердженого Верховною Радою України зі змінами, становив 99,1 відсоток. Рівень виконання річного розпису зі змінами, внесеними розпорядниками коштів державного бюджету зі спеціальним фондом в частині власних надходжень та видатків становив 96,3 відсотка. Доходи загального фонду держбюджету збільшились на 5,5 відсотка – до Рівень виконання річного розпису зі змінами в загальний фонд становив 96,9 відсотка, що обумовлено скороченим виробництвом тютюну, звільненням з січня 2019 року від оподаткування ПДВ сонячних батарей, запровадження з 1 червня 2019 року урядом Російської Федерації видачі дозволів на експорт до України вугілля, бензинів, дизпалива та скраплених газів, зміцнення обмінного курсу гривні. Із основних бюджетоутворюючих податків у 2019 році було перевиконано розпис за загальним фондом державного бюджету коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України про Національний банк, на 17,3 мільярда податку на прибуток підприємств – на 11,6 мільярда гривень, податку та збору на доходи фізичних осіб – на 3,8 мільярда гривень, в частині чистого прибутку доходу державних або комунальних унітарних підприємств – на 0,8 мільярда Перевиконання планів за вищезазначеними податками та зборами дало змогу частково компенсувати недовиконання запланованих обсягів з наступних джерел.

20,2 мільярда гривень. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Михайлович, ми народним депутатам не даємо, при всій повазі, додаткового часу нема. Шановні колеги, до слова запрошується заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олександр Миколайович Трухін. Шановний Дмитро Олександровичу, шановні народні депутати. Комітет з питань бюджету 3 червня за участю представників Міністерства фінансів та Рахункової палати розглянув урядовий звіт про виконання Закону "Про Державний бюджет на 2019 рік" і відповідні висновки Рахункової палати. У листі-висновку комітету наведений детальний аналіз щодо виконання державного та місцевих бюджетів за 2019 рік. Зокрема, за наслідками опрацювання звіту комітету звернуто увагу на таке: окремі фактичні макропоказники, насамперед валютний курс та інфляція, суттєво відрізняються від прогнозу, врахованого при затвердженні бюджету, що свідчить про недоліки їх прогнозування та негативно впливає на якість бюджетного планування. За оцінкою Рахункової палати, низька якість макроекономічного прогнозу призвела до недоотримання державним бюджетом 43 мільярдів гривень доходів, невиконання плану доходів загального фонду становило 28,6 мільярда гривень і є найгіршим показником за останні 5 років. При тому, що планові показники у жовтні були зменшені на 20,1 мільярд Цей обсяг невиконання був би ще більшим, якби незначне перевиконання надходжень від Національного банку та сплата наприкінці року "Нафтогазом" значної суми платежів. Рахункова палата вважає, що невиконання доходів спричинене низькою якістю макропрогнозів і недоліками планування доходів. Продовжував погіршуватись стан платіжної дисципліни платників податків. Зокрема, податковий борг перед державним бюджетом збільшився на 18,5 мільярда гривень. Це негативно впливає на виконання доходів бюджет та свідчить про недієвість заходів податкових органів щодо управління податковим боргом. Видатки загального фонду проведено на 30,8 мільярда гривень, менше бюджетних призначень, які у жовтні вже зменшені на 22 мільярди що також є найгіршим показником виконання цього плану за останні 5 років. Однак зменшення призначень виявилось недостатнім, тому в грудні за дорученням уряду на деякий час було обмежено проведення значної частини видатків. Традиційно значні обсяги видатків проведені на останній квартал, річного обсягу, що збільшило ризики непродуктивного використання коштів та корупційної складової. На кінець року було недостатньо ресурсів загального фонду у зв'язку з невиконанням плану надходжень. Тому для здійснення витрат залучалися кошти єдиного казначейського рахунку, що не є надходженнями загального фонду. Загалом це свідчить про неналежне управління бюджетними коштами, неефективність заходів і забезпечення ліквідності ЄКР. порівняно з 2018 роком перерахованих в Пенсійний фонд коштів державного бюджету на 32,2 мільярда гривень, відбулося подальше нарощування заборгованості цього фонду за показниками ЄКР. Хоча згідно з вимогами такі позиції мали би бути погашені до кінця току терміново. Не виправлено незадовільний стан проведення Міністерством охорони здоров'я видатків на централізовані заходи. А саме, за відповідною програмою використано 6,5 мільярда гривень або 99 відсотків плану. Проте відповідні видатки між адміністративно-територіальними одиницями становили менше 1 відсотка від плану. То є неприйнятним. Як наслідок, поставка лікарських засобів та медичних виробів здійснювалася із значним запізненням. У зв'язку з цим дебіторська заборгованість на кінець року становила 7,7 мільярда гривень. Загалом за видатками загального фонду дебіторська заборгованість зросла на 21 відсоток і на кінець року становила 27,4 мільярда Третина рішень уряду щодо розподілу міжбюджетних трансферів приймалася в останньому кварталі, що створила передумову для неповного освоєння коштів місцевими бюджетами, і свідчить про неефективне управління і планування розподілів, і використання. Як наслідок, на кінець року невикористаними залишилися значні кошти наданих місцевим бюджетам субвенцій, зокрема, із загального фонду у сумі 9,5 мільярда гривень, що спричинило неналежне нормативно-методологічне забезпечення, відсутність об'єктивної оцінки реальних потреб регіонів і недоотримання вимог вимог законодавства при використанні субвенцій. У процесі опрацювання урядового звіту з урахуванням висновків Рахункової палати комітетом підготовлено новий проект Постанови щодо звіту номер 3269-д. Таким чином Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді за наслідками розгляду звіту прийняти проект Постанови за номером 3269-д. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую. До слова запрошується Голова Рахункової палати Валерій Васильович Пацкан. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні народні депутати! Рахункова палата здійснила аналіз виконання бюджету за 2019 рік і затвердила відповідні висновки. Загальна оцінка така. Уряд не забезпечив виконання Державного бюджету за 2019 рік. І це за умови зменшення у IV кварталі його доходів і видатків більше ніж на 20 мільярдів гривень. Коротко зупинюсь на тому, що впливало на виконання Державного бюджету і спостерігається цього року, і що варто врахувати при формуванні на наступний рік. Перше. Бюджет – це відображення економіки. У 2019 році державний бюджет виконувався в умовах рецесії в промисловості, де створюється найбільше доданої вартості. З III кварталу почалося уповільнення зростання реального ВВП. Цього року, ще до початку поширення коронавірусу, ці негативні тенденції тільки поглибилися, несприятливий інвестиційний клімат в Україні завадив залученню прямих іноземних інвестицій в запланованих обсягах. У 2019 році надійшло лише 2,4 мільярда гривень з США. Вдумайтесь, це в п'ятеро менше від обсягу приватних грошових переказів в Україну з-за кордну. Не вдалося залучити інвесторів до придбання державної власності. В результаті до державного бюджету не надійшло жодної гривні від великої приватизації, загалом бюджет недоотримав 16 мільярдів гривень. Зростання економіки стримувалося обмеженим кредитуванням. Залишки наданих в економіку кредитів у 2019 році зменшилися на 101 мільярд гривень або на 9 Цього року запроваджена компенсація з бюджету більшої частини ставки кредиту. Але навіть державні банки уникають надання кредитів, причина – високі ризики втрати коштів. Уряду необхідно поліпшувати якість прогнозу основних макропоказників, які враховуються при затвердженні Державного бюджету. За оцінкою Рахункової палати, низька якість прогнозу на 2019 рік призвела до недонадходження 43 мільярдів запланованих доходів. Не винятком став і цей рік. В бюджет 2020 закладався середній обмінний курс 27 гривень за долар США, а в подальшому переглянути до 30. Фактично у січні-травні курс долара становить 25,8. За оцінкою Рахункової палати, через це державний бюджет недоотримав 7 мільярдів гривень. Невиконання з року в рік плану надходжень одних і тих самих податків. Це свідчить про недоліки в плануванні, так і про недостатні дії уряду щодо забезпечення запланованих обсягів надходжень. Зокрема, за рахунок скорочення контрабанди, зменшення тютюнового ринку пального і тютюнових виробів, про що ми неодноразово зауважували в своїх аудитах. Четверте. Через неналежне планування видатків щомісяця збільшується сума запланованих, але невикористаних коштів бюджету. На початок грудня вона досягла 68 мільярдів гривень. Як наслідок, вноситься велика кількість змін до розпису Державного бюджету. Вдумайтесь в цифру: У 2019 році так званих перекидок було 1100. П'яте. Щоб компенсувати свої прорахунки, уряд просить наперед сплачувати податки. Так, в грудні 2019 року до бюджету додатково мобілізовано 4 мільярди гривень – частина чистого прибутку державних підприємств і 8,5 мільярда гривень – дивіденди НАК "Нафтогаз", термін сплати яких настає у 2020 році. Майже 12 мільярдів гривень – переплати податків і зборів. Також стримувалося відшкодування ПДВ. Так, в грудні 2019 року було відшкодовано 10 мільярдів ПДВ, а у січні 2020 року – аж 18 мільярдів. Шосте. Пенсійний фонд і місцеві бюджети котрий рік поспіль винні Державному казначейському рахунку майже мільярд гривень, у 2019 році заборгував державний бюджет, Прем’єр-міністр зупинив тимчасово обслуговувати платежі, не віднесені до захищених статей. Шановні народні депутати, сподіваюся, що наведені цифри у висновках Рахункової палати будуть враховані при виконанні виконанні Державного бюджету на цей рік і підготовці бюджету Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Білозір Лариса Миколаївна. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, шановні громадяни України! За що ми сьогодні зібрались голосувати? Знаєте, я от зараз дуже уважно чув звіт Голови Рахункової палати України. Більше тисячі перекидок з однієї програми на іншу. Про що ж це свідчить? Про те, що не вистачало коштів, не могли зібрати, не знали, як латати діри, перекидали з однієї програми на іншу. А чому це відбувалося? А тому що замість того, щоб приймати дуже швидкі фахові рішення, займалися латанням дір. Можу навести тільки деякі цифри. Не зібрано до державного бюджету України податку на додану вартість 33 мільярди, з акцизного податку – 15,6 мільярда, з рентної плати – 10,9 мільярда, податку на додану вартість – 5,7 мільярда. Про що це свідчить? Про те, що взагалі таке враження, що уряд не розуміє, що таке бюджетний процес і як займатись збором коштів. Коли всі народні депутати, весь парламент вказував на корупційну діяльність, яка пов'язана з митницею, яка пов'язана з податковою, про те, що виходить сюди міністр фінансів і розказує, що тільки в місяць державний бюджет втрачає через оборудки з повернення НДС близько 5 мільярдів гривень у місяць, замість того, щоб наводити лад, таку людину відправляють у відставку. Тому, безумовно, в нас зараз ситуація, коли український парламент постійно наголошує на непрофесійній дії уряду. Зараз ми показали, що програма такого уряду не може бути затверджена. Ми показуємо і вкотре закликаємо уряд, якщо ви не можете справитися зі своїми прямими обов'язками, вибачте, не мучте громадян України, йдіть собі у відставку і будемо знаходити інших фахових людей. І, дійсно, депутатська група "Партія "За майбутнє" категорично виступає за те, щоб наступний уряд був сформований з представників всіх депутатських фракцій, всіх депутатських груп і цей уряд став урядом національного порятунку. І, врешті-решт, закінчуйте призначати людей в уряд по своїм політичним вподобанням. Давайте набирати фахівців. Вже довели ситуацію до такого стану, що скоро не буде через такі фінансові втрати державного бюджету чим заробітні плати бюджетникам платити. Тому вкотре ми закликаємо наших колег і партнерів з монокоаліції, це в першу чергу залежить від вас, як ви ставитесь до таких дій уряду, і вкотре вас закликаємо, що наводьте лад з цими урядами. Дякую. Макаров. Цабаль Володимир Володимирович. Шановні колеги, що ми зараз почули конкретно від Голови, наприклад, Рахункової палати, того єдиного незалежного органу, якому зараз всі ми народні депутати можемо повірити? Ми почули, що бюджет в 19-му році був суттєво невиконаний, він суттєво відрізнявся від того бюджету, який був закладений спочатку. Ми робили секвестр, уряд робив секвестр, зменшивши доходи на 21 мільярд, і навіть після того недовиконання доходів було ще на 29 мільярдів. Чому це відбулося? Тому що неправильно, неякісно було заплановано як доходи, так і видатки попереднім урядом. Як результат через такий неякісний прогноз дуже багато галузей економіки не отримали достатньо фінансування. Це і медицина, це і освіта, це і інші напрямки економіки. Але я хочу запитати вас інше. От взагалі чому ми, ми, 420 народних депутатів, сидимо і тратимо на це час, все це слухаємо? Слухаємо Голову Рахункової палати, слухаємо міністра фінансів, слухаємо представників фракції. А ми це робимо для того, щоб робити висновки і щоб наступного разу такого не було. Так от я вам скажу наступне. Висновки зроблені не були. Бо якщо минулого року 28 мільярдів не були виконані доходи, цього року вже за 5 місяців доходи не виконані на 44 мільярди. Ніякі висновки новим урядом зроблені не були. Більше того, було зроблено ще гірше. Бо той результат, який ми бачимо за 5 місяців, в 2 рази гірший, ніж той результат недовиконання, який був за попередній рік. Чи мали ми можливість ці висновки зробити? Звісно, мали. Згадайте, 3 місяці тому, коли ми робили секвестр, багато народних депутатів, в тому числі фракція "Голос", натякали і показували, що цей бюджет нереалістичний. Але це не було почуто. Відповідно, що може зараз допомогти, щоб ці висновки були зроблені? Зараз може допомогти тільки одне – це відставка цього уряду, який вже за три місяці показав свою неспроможність. І сьогодні ми як Верховна Рада, як народні депутати, не проголосувавши за програму уряду, ми показали, що ми так думаємо. Тому я закликаю цей уряд піти у відставку. І давайте призначимо нарешті професійний уряд, який виведе Україну з кризи. Дякую вам за увагу. Дякую. Чийгоз. Ніна Петрівна Южаніна. Шановні колеги, я також дуже уважно слухала і як висновки комітету, так і Голови Рахункової палати. І дуже рада, що комітет віднісся до своєї справи дуже професійно, тому що в кожному реченні вони аналізували цілий блок питань, як і мало б бути, професійно і з висновками, з цифрами, з наданням оцінки саме професійними людьми, народними депутатами, які зібралися в цьому комітеті. Насправді, висновок комітету, це ваші колеги в переважній там більшості, з усіх питань негативні. Мене вразили ті слова, які були озвучені з цієї трибуни і висновок, який виніс комітет визнати виконання Державного бюджету і роботу незадовільною. Насправді є над чим задуматись. І та цифра невиконання – 28,6 мільярда насправді вона штучна. Ми знаємо, що фактичне невиконання набагато більше. Ми чули від Голови Рахункової палати про велику кількість, декілька десятків мільярдів сплачених наперед податків, несвоєчасне відшкодування ПДВ, яке було затримане в кінці року і відшкодоване в січні 2020 року. Це величезні махінації, які відбувались в в адмініструванні задля "натягування" тих цифр, щоб в річному звіті вони були більш-менш прийнятними. Та неприйнятні вони, ні 28,6, ні інші. І тепер хотіла би ще наголосити, колеги. Бо ви дуже часто на ефірах говорите одне й те саме. Не я, тільки що Голова Рахункової палати сказав про стрімке падіння ВВП, починаючи з ІІІ кварталу 2019 року. Тому в IV кварталі вже можна було зробити певні висновки. І ви ж готувалися до влади. Ви готувалися і бачили, який стан на ринках у світі, що треба буде робити, коли ви прийдете. А не ознайомлюватися ще багато років, а потім вже і каденція закінчилась, і треба покидати цей зал. Я звертаюсь до міністра фінансів. От, дивіться, якби ви зробили аналіз виконання Державного бюджету і врахували навіть ту стратегію Мінфіну, яку ви презентували нашому комітету, то ви б не подали не подали такі пропозиції до програми дій уряду, яку щойно не підтримав парламент. Не підтримав, тому що це не програма дій уряду, це просто "розмазана" історія, ні про що. Ви написали всі ті пункти, які писали кандидати в президенти, коли були вибори президентські. А що ви зрозуміли з цього, що робити, коли робити? Чому нема ніякого розуміння? Візьміться за одне питання, яке надасть надасть додаткові надходження в бюджет. Жодне питання не доведено до логічного завершення. Прийняті закони не працюють. Чому ви саме цьому не приділяєте увагу? Адже все залежить від економіки. Економіка, надходження в бюджет...

Шановні колеги, вистава сьогоднішня продовжується. Щойно не дали голоси за програму дій уряду. Із всіх депутатів правлячої партії "Слуга народу" 72 депутати не проголосували. Я можу вам сказати, що означає це для політики. Це означає, що під килимом Президент України дав команду валити уряд, валити Прем'єр-міністра. Це означає, що ви, "слуги народу", зараз, не проголосувавши за програму дій уряду, відправили уряд де-факто у відставку. Тому що вони тепер не знають, що їм робити далі. І тоді питання. Чому Президент України дав цю команду не голосувати за уряд? Тому що він списує свої провали своєї абсолютної влади вже на третій уряд і зараз готується четвертий. А може бути й інше, може бути і розпуск парламенту, тому що ті провали, які є сьогодні в економіці і фінансах держави, комусь на когось треба перекладати. І тому Президент намагається це зробити. Але я хочу, щоб мене зараз почула Україна. Персональну відповідальність своєю абсолютною монопольною владою за все, що відбувається в Україні, несе персонально Президент України. Він дає вказівки урядам, як формувати уряди, він дає вказівки в парламенті, як голосувати, і він проводить політику зовнішнього управління. А те, що стосується бюджету, нема про що говорити. Бюджет це концентроване життя нашої держави. І ми зараз говоримо про звіт по бюджету за 2019 рік. Тоді не було COVID, не було епідемії, але бюджет провалений, по цифрам, майже на 70 мільярдів по доходній частині. Це означає, що у 2019 році контрабанда йшла потоком, рікою, і це може бути тільки під прикриттям Адміністрації Президента і Президента. Це означає, що фальсифікації з податком на додану вартість і з податком на прибуток набули схематичного, системного характеру, і це довела наша тимчасова слідча комісія з вами, що йдуть корумповані зловживання доходів до бюджету. Це означає, що, як наслідок, розвалені всі видатки, нема індексації пенсій, підвищення заробітних плат, нема нічого, що треба щоб було у країни. І це означає, що особисто Президент завалив управління країною і треба виходити з цього стану, треба діяти, збиратися всім патріотам, сильним людям. Слава Україні! Макаренко Михайло Васильович. Скорик Микола Леонідович. 11:39:04 СКОРИК М.Л. Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Я хотів повідомити, що наша фракція прийняла рішення не підтримувати звіт про виконання бюджету за 2019 рік. Ви знаєте, я звернув увагу на те, що уряд навіть не присутній у ложі уряду, коли ми з вами розглядаємо це важливе питання. Я думаю, що це дуже символічно, і я маю честь привітати весь український народ з тим кроком, який сьогодні був зроблений українським парламентом, не підтримавши програму діючого українського уряду. Це програма абсолютно вела в нікуди, і якщо говорити про виконання бюджету і взагалі про бюджет, а це дійсно сьогодні говорилося про це цієї трибуни, це відображення економіки, відображення життя в цілому соціально-економічного, культурного життя в країні, то якщо говорити про бюджет, який формувався ще урядом Гройсмана, потім вносилися косметичні зміни урядом Гончарука, і приймався приймався уже бюджет 2020 року, і виконується урядом Шмигаля – це абсолютні спадкоємниці. Відмінність між ними тільки в тому, що виконується він на значно більш низькому професійному рівні. скажемо так, провина не Мінфіну, в Мінфіні залишилися ті ж самі люди-професіонали. А це проблема Кабінету Міністрів, який сформований абсолютно не за професійним принципом, не за професійними ознаками. Я думаю, що сьогоднішнє голосування яскраво продемонструвало, що настають інші часи, дійсно, одужання українського суспільства від тотального захвату так званими новими обличчями і так далі. Я думаю, що настав час формувати уряд на професійних принципах. Я думаю, що настав час формування уряду національної єдності, який дійсно може врятувати країну від остаточного розпаду. Всі бачать, що сьогодні відбувається в сфері державного управління. Всі бачать, що сьогодні відбувається в сфері державних фінансів. Ті депутати, які вже не в першому скликанні і які уважно чули звіт не тільки урядовий, а звіт і Комітету з питань бюджету Рахункової палати, звернули увагу, що такої критики нищівної з боку бюджетного комітету і з боку Рахункової палати щодо виконання бюджету ніколи не було. І та кількість порушень і прорахунків, які були зроблені в останньому кварталі, в III і IV кварталі 2019 року, вона величезна. Ми маємо зараз уже зараз не допустити того, щоб в 2021 році ця ситуація повторювалася. Бюджет 2021 року має бути сформований на зовсім інших принципах… Включіть, будь ласка, мікрофон Шахову. 11:42:24 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, можна бути в опозиції і ні за що взагалі не голосувати, можна бути в конструктивній опозиції. Всі ви знаєте, що завжди ми критикували і будемо критикувати уряд, якщо вони не будуть виконувати свої обов'язки. Ми пропонуємо сьогодні, щоб Прем'єр-міністр взявся все ж таки за голову і навів лад в уряді, і він почав працювати. До коли можна змінювати, до коли можна призначати, коли нічого не працює? Ми почули щойно звіт міністра фінансів. Він сказав про те, що будуть надавати і збільшувати заробітні плати шахтарям. Яким шахтарям, які сьогодні не працюють в шахтах? Вугілля сьогодні не продається на "Центренерго". Правильно було сказано, що сьогодні вугілля везеться з Африки, з копанок, з Але не тільки наше вугілля не приймається на наші державні підприємства, шахтарі сидять взагалі без заробітної плати, не те, щоб підвищувати її. Сьогодні дають пільги на місцях людям, але не з державного бюджету, а з місцевого бюджету. Яким чином будуть компенсувати місцеві бюджети і наповнюватися з чого, коли йде пандемія? Вистачить сьогодні ховатися за пандемією чиновникам. Дайте нормально працювати людям! І ще раз звертаюся до міністра охорона здоров'я зробити українськими тестами безкоштовне безкоштовне тестування на антитіла. Я переконаний, що в цьому залі вже половина цього залу перехворіла на COVID. Не треба сьогодні знову залякувати людей і закуповувати за мільярди доларів закордоном ці тести по 8 євро до 37 євро. Це мільярди якими можна наповнювати український бюджет. Ми вимагаємо негайно зупинити контрабанду і, зупинивши контрабанду, з нормально сплатою до бюджету ви отримаєте мільярди не гривень, а доларів. Ми вимагаємо негайно звернути на Донбас увагу, Донецьку і Луганську області. Звернути увагу і дати нормальні робочі місця тим людям, які сьогодні виїхали за кордон, виїхали до Польщі годувати інші уряди. Поверніть людей, хай будують дороги, не руйнують, а будують. Зробити аудит всіх підприємств, які були за 28 років зруйновані. Якщо не були модернізовані підприємства, повернути їх в державу, дати робочі місця людям. Дякую. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра", Луганщина.

Готові голосувати? Я зараз все скажу. Шановні колеги, вам роздана всім постанова, проект постанови, так. Зараз я ставлю на голосування для прийняття в цілому запропонований комітетом проект Постанови (реєстраційний номер 3269-д) про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Всі почули, за що голосуємо? Ви не чуєте? Я ж тільки що сказав. Прочитайте, у вас є постанова, ми за неї голосуємо. Софія Романівна, я ж тільки що сказав.

Трухін, ще раз скажіть, будь ласка. Покладіть телефон, будь ласка, і скажіть, що в постанові, щоб всі почули. В постанові зазначено, що, на відміну від урядового, цим проектом постанови передбачено звіт взяти до відома

Ставлю на голосування для прийняття в цілому запропонований комітетом проект Постанови (реєстраційний номер 3269-д) про звіт виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціях покажіть. Шановні колеги, дивіться, у нас залишилося 15 хвилин до перерви. Є пропозиція наступна. Послухайте, будь ласка. Зараз проголосувати без обговорення проект Постанови реєстраційний номер 3661. Після цього розглянути питання щодо того, що деякі народні депутати будуть полишати нас, якщо на це буде згода залу і не буде заперечень. Немає заперечень? Немає? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому проекту Постанови про внесення змін до пункту 2 Постанови Верховної Ради України "Про структуру Апарату Верховної Ради України" (реєстраційний номер 3661). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-318 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Покажіть по фракціях. Наступне питання порядку денного. Це два питання, які ми процедурно можемо об'єднати і розглянути одночасно, але голосування будуть окремо, обов'язково окремо. проект Постанови 3673 і 3674, це про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука і Бєлькової. Шановні колеги, пропонується розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. З обговоренням, з За-251 Рішення прийнято. Шановні колеги, звернулася пані Бєлькова Ольга Валентинівна щодо прохання виступити. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Будь ласка.

Вельмишановні колеги, сьогодні ви розглядаєте заяву від людини, яка абсолютно щиро і беззастережно закохана у парламентаризм – саме так. Дорогі мої, я вважаю, що саме парламент є найвидатнішим винаходом людства, який убезпечує нас від тиранії і веде нас вперед як суспільство, як людство. І український парламент не один раз приходив на допомогу своєму народові.

є не лише почесна, вона є дуже важка, складна, багатогранна, якщо її виконувати так як годиться. І мене дуже ображає, коли деякі, можливо, по незнанню, говорять: "Я не знаю, що я тут роблю". запитайте у тих, хто був тут до вас, у народу, у експертів. Коли разом з "УДАРом" Віталія Кличка я пройшла у парламент у 2012 році, я сиділа у цьому опозиційному секторі, і тоді я мріяла про те, що я буду писати закони для айтішників, але самі айтішники, лікарі, студенти, інженери, вони пішли на Майдан боронити свої мрії, європейську мрію України. І я разом з іншими політиками мала забезпечувати їх і інших протестантів теплим взуттям, вести перемовини з тодішньою коаліцією – це теж робота політика, не тільки писати закони. У моїй другій каденції народ чекав реформ і вже як юристу мені довелося провести дуже складні тоді від коаліції закони: Закон про ринок газу, про прозорість видобувних галузей, про чесний розподіл ренти на місця, про про енергорегулятор, і я точно знаю як складно з цієї трибуни шукати слова компромісу – це теж робота політика. У чинній каденції разом з "Батьківщиною", яка є у цьому залі найстаршою, можливо, наймудрішою фракцією і точно конструктивно опозиційною фракцією, я вчила боронити важливі червоні лінії. І народу дуже важливо знати, що є у цьому залі конструктивна опозиція, яка вміє це робити професійно. Я дякую моїй фракції. До речі, я хочу подякувати і коаліції. Попри те, що я була депутатом із формальної опозиційної фракції, мої поправки приймали, мої ідеї слухали як на комітеті, так і в цьому залі. Тому я абсолютно щиро і чесно вам говорю це. Були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана у ідею парламентаризму, не у себе саму у цій залі. Навіть найкращі професіонали мають проводити певне перезавантаження і час від часу звірити теоретичні концепції з реаліями. Я хочу переконатися як професіонал, що написано мною і проведено тут у цьому залі, працює так, як задумано там в реальному секторі економіки. Так буде відповідально. Перед Україною сьогодні є дуже багато викликів і в економіці в тому числі. І я планую використати мій парламентський досвід і роботу з вами саме на користь захисту великих українських інтересів. От із цих причин я і складаю повноваження, спокійно, з планами на майбутнє і з розумінням того, що у цьому залі в усіх абсолютно без виключення фракціях є люди, яких я знаю особисто і які в тяжкий, важкий момент для України обов'язково зроблять так, як треба великій Україні. (Оплески) Шановні колеги, для мене було надзвичайною особистою приємністю працювати з кожним із вас, навіть тоді, коли ми сварилися. І сьогодні я прошу проголосувати і підтримати мою заяву і вважати мене політиком запасу. Дякую. Шановні колеги, потрібно обговорення? Можемо голосувати. Я, якщо можна, подякую від імені всіх колег і, Ольга Валентинівна, вам в першу чергу і за ту роботу, яку ви робили. І я впевнений, що ми можемо так само подякувати за ту роботу, яку ви будете робити. І будете такою ж фаховою, професійною людиною, якою були в парламенті.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 Прошу підтримати та проголосувати.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

Ставлю на голосування номер 3673. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення не прийнято. Оголошується перерва до 12:30. Дякую.